kvorum.Molila bih poslanike da požure sa ubacivanjem kartice i zamolila bih da uđu u salu ako imaju nameru da pristupe

140 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da imamo uslove za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, u

SRS dobacuju.)Molim vas, ako bi mogli da komuniciramo tako što ću ja da vodim sednicu, a vi da se javite ako nešto nije u redu, onda ćemo nešto postići, je opšti žamor u sali, neko pokušava da mi ukaže na neku nepravilnost ja ne mogu da shvatim šta nije u redu.Pet

da se dogovorimo da se primenjuje Poslovnik do kraja sednice, dok se ne zaključi i da idemo sa opomenama.Na

1.Zaključujem glasanje: niko nije pristupio glasanju.Stavljam na glasanje amandman Saše Radulovića, Branke Stamenković i Vojina Biljića na član 1.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Stavljam na glasanje amandman Milije Miletića na član

tri.Kako smo završili sa amandmanima, stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

uzdržanih – nema.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika, u

usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o izboru narodnih poslanika, u

– dva poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u

nema, nije glasao – jedan poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam

na član 1.

stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu

za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o lokalnim izborima, u

i čestitam na rezultatima današnjeg glasanja.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom